Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH, članka 172. Poslovnika, u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijali su vam dostavljeni. I naravno raspravljat ćemo prema odredbama Poslovnika u drugom čitanju sve ove zakone i amandmani se mogu podnositi kao i uvijek do kraja rasprave. što se tiče odbora, prijavili su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Moje pitanje da li netko od predstavnika odbora? Ako ne, onda možemo dati riječ ministru Mariću. Ministre financija, izvolite.

ponoviti određene stvari i najvažnije detalje iz ovoga sada drugog, možemo reći tako, seta zakona odnosno apostrofirati ono što je drugačije i što su napravljene određene korekcije nakon naše rasprave u okviru prvog čitanja, kako bismo zapravo danas i otvorili raspravu na temu konačnih prijedloga zakona. Krenut ću od Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama. U odnosu na prvo čitanje, tu nije bilo nekih većih, značajnijih promjena i korekcija, ali svejedno ću ponoviti one osnovne stvari, svakako da je intencija između ostalog i u ovom zakonu bila da se olakša kako administrativno pojednostavi zapravo postupanje u određenim segmentima. Spomenut ću dakle uvođenje instituta tzv. male destilerije na koju se primjenjuje snižena stopa trošarine u visini od 50 posto od standardne stope. Uvjet je godišnje do 2,5 tisuće litara rakije u smislu proizvodnje. Dakle, to je sigurno nešto što smatramo da je određeni poticaj našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, zadrugama, a u konačnici i poljoprivredi odnosno segmentu poljoprivrede. S druge strane, što se tiče administrativnog pojednostavljenja postupanja, ukidanje obveza podnošenja godišnjeg obrasca za obračun trošarine na male proizvođače jakoga alkoholnog pića, njih trenutno ima oko 41 tisuća. Olakšavanje otpreme vina u druge države članice EU u sustavu odgode plaćanja trošarine za male vinare, njih je oko 2 tisuće. Dakle, umjesto malih vinara administrativne formalnosti i poslove će vršiti carinska uprava u njihovo ime, te uvođenje novih duhanskih proizvoda kao predmet trošarinskog oporezivanja poput grijanih duhanskih proizvoda, e-tekućine i nekih novih duhanskih proizvoda. Što se tiče Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila, dakle, smatramo da je tu između ostalog, predlažemo jednu modernizaciju sustava oporezivanja motornih vozilima, sukladno trendovima u EU, prije svega tu mislim naravno vezano na oporezivanje odnosno element tzv. ekoloških poreza u naš porezni sustav pojačavamo jer zadržavamo model mješovitog sustava oporezivanja prema kojem se posebni porez utvrđuje na temelju vrijednosnog te ekološkog kriterija, s tim da smo usklađivali stopu koja se odnosi na CO2, odnosno emisiju CO2, ugljičnog dioksida vodeći računa o proteku vremena od donošenja zakona i stalnom trendu smanjenja emisija ugljičnog dioksida. Dakle, u svakom slučaju, mi zadržavamo taj model. U odnosu na prvo čitanje došlo je do određenih korekcija u smislu vrijednosnog usklađivanja za automobile, nešto više vrijednosti, ali u raspravi koju smo imali u tijeku jutarnjih sati, tu će doći vjerojatno i do određenih korekcija. U konačnici Vlada RH ima i svoje određene ovlasti u smislu uredbom korigiranja određenih postotaka. Ono što je bitno spomenuti, dakle, smanjuje se posebni porez na motorna vozila sa 8 i 9 sjedala. To je isto jedan od elemenata koji smo i u ovom zakonskom prijedlogu nastojali prepoznati mogućnosti stimuliranja, da tako kažemo i demografske obnove, ali poglavito za obitelji s nešto većim brojem Dakle, za vozila sa 9 sjedala smanjenje posebnog poreza je od 75 posto, za ona sa 8 sjedala u iznosu od 50 Promjene bi u svakom slučaju u srednjem roku trebale doprinijeti trendu korištenja ekološki prihvatljivih i samim tim efikasnijih motornih vozila, te se očekuje kako će naravno ova promjena utjecati i na preferencije potrošača i prilagodbu samog tržišta. Što se tiče Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, tu je također došlo do vrlo manjih ili malih korekcija, kako tehničkih, odnosno novotehničke prirode, ali u svakom slučaju intencija zakona je daljnje usklađivanje organizacije u uređenju poslovnih procesa stvaranja racionalnog i svrhovitog sustava, te otklanjanja uočenih anomalija te pravno-tehničkih nedostataka. Jasnije i jednostavnije uređenje položaja upravljačkih struktura u sustavu carinske uprave, uz zadržavanje imenovanja ravnatelja carinske uprave putem javnog natječaja, dok se odredbe o carinskim zvanjima usklađuju s općim konceptom uređenja sustava, klasifikacije radnih mjesta u sustavu državne uprave. Što se tiče konačnog prijedloga Zakona o poreznoj upravi, Zakon o poreznoj upravi zapravo u svojem osnovnom smislu i cilju je stvaranje naravno temelja za funkcioniranje porezne uprave kao jedinstvene i samostalne upravne organizacije u sustavu i sastavni sastav financija, koja na ekonomičan i efikasan način izvršava poslove iz svog djelokruga. Radi otklanjanja uočenih problema proizašlih iz prethodne reorganizacije, provest će se naravno određene promjene u organizacijskoj strukturi, sigurno da nam je jedan od osnovnih zapravo ciljeva, a i u konačnici zadataka vodstva Ministarstva financija naravno pospješivanje kako organizacijske tako i kadrovske i ljudske općenito opremljenosti Ponovit ću još jedanput, dakle, efikasnost ubiranja poreza odnosno efikasan rad porezne i carinske službe sigurno nije samo preduvjet ove porezne reforme nego i svake druge, a općenito bez bilo kakvih izmjena u poreznom zakonodavstvu sigurno da je to jedan od ključnih preduvjeta. U ovom djelu ću se naravno referirati na jednu od tema koja je u našem prvom čitanju također bila dosta aktualna, odnosno brojni zastupnici vi ste u brojnim svojim istupima odnosno kako u okviru rasprava po klubovima, tako i u okviru pojedinačnih rasprava dosta smo spominjali samostalni sektor za suzbijanje poreznih prijevara koji zapravo kako smo i govorili od samog početka, ne samo rada na poreznoj reformi nego općenito dakle da nikada nije bila intencija da se ta ustrojstvena jedinica niti ukida, niti slabi, niti čini neefikasnijom i neučinkovitijom. Danas smo između ostalog isto imali jedno priopćenje državnog odvjetništva gdje ste vidjeli da i dalje su nastavili naravno ne samo raditi nego polučivati rezultate. Spomenuta je ta ustrojstvena jedinica ali sigurno znate i sami da ona radi na bazi podataka porezne, carinske uprave i svih drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva financija. Ono što je možda korekcija u odnosu na prvo čitanje i prijedlog zakona s kojim smo išli u prvom čitanju da se u samom Zakonu o poreznoj upravi definira odnosno prepoznaje samostalni sektor za financijske istrage koji se između ostalog definira u smislu njegovog djelokruga odnosno onih obveza i odgovornosti i u konačnici ovlasti koja mu se daje. Također u samom prijedlogu zakona se jasno precizira da svi njegovi djelatnici odnosno službenici Ministarstva financija koji rade u toj službi moraju proći dakle obveznu sigurnosnu provjeru što je bio naravno slučaj i dosada a sada smo to između ostalog i slovom zakona i precizirali. Međutim, još jedanput ću napomenuti da detaljnija raščlamba kako vezano za samostalnu službu, za financijske istrage tako i za sve druge ustrojstvene jedinice sigurno da se propisuje između ostalog i uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija. Ali ponavljam još jedanput mislim da i u ovim odredbama je svima vrlo jasno i vrlo čisto dakle niti samo da nije bila namjera nikad ukidanje ove službe nego dapače njeno jačanje kako organizacijski tako i po potrebi kadrovski. U isto vrijeme smatramo da je potrebna i njoj potpuna profesionalizacija i u konačnici apsolutna depolitizacija u smislu bilo kakvih utjecaja. Dakle, možete očekivati i ova ustrojstvena jedinica kao i sve ostale prema onom prijedlogu konačnog prijedloga Zakona o poreznoj upravi će nastavit svoj efikasan i dobar posao. Što se tiče konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom dakle već to znate iz prvog čitanja dakle se uvodi obveza fiskalizacije za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost od prodaje karata ili žetona u putničkom prometu, osim za prodaju karata ili žetona u linijskom lokalnom prometu te prodaja karata ili žetona u zračnom, željezničkom i linijskom obalnom pomorskom prometu. Propisuje se odgovornost za korištenje ispravnog fiskalizacijskog uređaja kako za poreznog obveznika tako i za proizvođača softvera te se ukida mogućnost za paušaliste da izdaju račune iz knjiga ovjerenih računa odnosno za njih se uvodi obveza fiskalizacije putem uređaja kao i za sve naravno ostale obveznike. U smislu razlika u odnosu na prvo čitanje imamo par manjih ili možemo opet reći tehničkih, nomotehničkih korekcija koje su rezultat i plod zapravo i vaše rasprave a isto tako i komentara Odbora za zakonodavstvo. dodaje se odredba o izmjeni članka 3. važećeg zakona uslijed izmjene posebnih propisa na koje se upućuje u odredbi članka. Dakle, navedena je odredba propisana člankom 2. konačnog prijedloga zakona te u skladu s tim uređena i daljnja numeracija svih članaka. Isto tako, članak 7. je izmijenjen u odnosu na prijedlog zakona. Budući je s tehničke strane provedbe odredbi navedenog članka uočeno kako je navođenje pojedinih odredbi suvišno. Također je prihvaćen prijedlog Ministarstva pravosuđa da se dodatno razmotre i uredbe, prekršajne odredbe što je u konačnici i učinjeno. Što se tiče konačnog prijedloga Općeg poreznog zakona, dakle ponovit ću još jedanput, umjesto relativne i apsolutne zastare propisuje se jedinstveni rok zastare od 6 godina. Na nastup zastare tijela su dužna paziti po službenoj dužnosti. Porezna uprava provest će godišnji sistemski ili sustavni otpis duga za koji je s 1. siječnjem tekuće godine nastupila zastara prava na naplatu. Postupci nadzora te ispravak prijava provodit će se unutar roka od 3 godine. Razrađuje se odredba o dostavi elektroničkim putem koja je za poduzetnike već od ranije propisana kao obvezna i to je isto tako jedan od jasnih signala da ne činimo samo administrativno i fiskalno i financijsko rasterećenje nego i samoproceduralno. Sigurno da želimo i ovim aktom, a i silnim drugim procedurama zapravo promijeniti promijeniti smjer komunikacije i maksimalno ga olakšati kako za građane tako i za poduzetnike. Proširuje se obveza banaka da dostavljaju osim podataka o prometu svih kunskih i deviznih računa pravnih osoba, fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja, i građana na dostavu podataka o tekućim i štednim računima. Na temelju odredbi zakona donijet će se metodologija o primjeni načela oportuniteta kako se ne bi kažnjavalo već izdavala opomena za manje prekršaje, tzv. prekršaje bagatelne vrijednosti. U smislu razlika u odnosu na prvo čitanje, opet i kao rezultat naše rasprave u okviru prvog čitanja, a i komentara koje smo dobili što u obliku odbora, a što i u okviru pojedinačnih rasprava, dakle, u članku 2. stavku 7 dorađena je definicija naknade za koncesiju kako bi uzela u obzir i buduću definiciju naknade za koncesije prema novom Zakonu o koncesijama. U članku 146. i 150. kojima se izuzima carinska uprava iz provedbe ovrhe i otpisa neznatnog poreznog duga, dakle, kada primjenjuje carinsko zakonodavstvo jer carinska uprava nema pravo otpisati iznos kao nenaplativ, što znači da će se isti morati uplatiti u proračun EU na teret proračuna RH. U članku U članku 153. na inicijativu i na prijedlog uvažene zastupnice Grozdane Perić vraća se u tekst stavak 2 o ovrhama male vrijednosti jer su upravo gradski i županijski porezi i javna davanja, upravo javna davanja male vrijednosti, i ta odredba je ubrzavala prisilnu naplatu upravo gradskih poreza i javnih davanja koji se razrezuju godišnje, a većina poreznih rješenja su do iznosa od 5 tisuća Odredba je također dodatno dorađena uz prijedlog FINA-e radi toga što je bilo nužno pojednostaviti, a time i pojeftiniti postupak prisilne naplate u slučaju kada se radi o poreznoj obvezi u manjoj vrijednosti do iznosa tih 5 tisuća kuna, odnosno prisilnoj naplati te obveze provedbom ovrhe na novčanim sredstvima na računu. U članku 163. stavak 4 dorađen je na način da se povisuje prag vrijednosti propisanih pokretnina na 500 tisuća za obvezu objave u dnevnom tisku, odnosno umjesto do sada propisanih 200 tisuća kuna, jer kod obveznika koji su dužni stvaraju se dodatni troškovi što se ovim povećanjem vrijednosti pokretnina nastoji umanjiti za određeni broj dužnika. Odredba prijedloga zakona koja je bila numerirana kao članak 192. premješta se u poglavlje poreznog nadzora. I također kao jedna od stvari koje smo imali debatu i na Odboru za zakonodavstvo. Dakle u članku 197. stavku 2. dorađeno je pravno i nomotehnički odredba jer je prihvaćen prijedlog odbora da se objasni povratno djelovanje odredbe članka 197. stavka 2. prijedloga zakona obzirom na njegovu retroaktivnu primjenu. To smo u samom prijedlogu zakona vrlo jasno i i percipirali, odnosno objasnili. Što se tiče zakona o, Prijedloga zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, dakle i dalje stoji ono što smo rekli u prvom čitanju. Dakle, radi obveza administrativne suradnje s drugim članicama, državama članicama Republika Hrvatska mora svoje zakonodavstvo prilagođavati zahtjevima za razmjenu podataka. Kako se radi o vrlo čestim promjenama mi smo na ovaj način praktički izdvojili taj segment iz Općeg poreznog zakona, a u isto vrijeme naravno zakonom će se obuhvatiti kako nove direktive o razmjeni prekograničnih mišljenja u PDV-u to je u prihodima multinacionalnih kompanija. Propisivanje odredbi koje su bile sadržane u OPZ-u, Općem poreznom zakonu o administrativnoj suradnji u području oporezivanja, o obveznoj automatskoj razmjeni informacija u području oporezivanja, te uzajamnoj pomoći i prenaplati tražbina povezanih sa porezima, carinama i drugim mjerama. I pod tri propisivanje odredbi za primjenu Sporazuma između Vlade RH i Vlade SAD-a o unapređenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi tzv. FATCA-e. Što se tiče izmjena u odnosu na prvo čitanje one su manje-više tehničke i nomotehničke prirode. Prijedlog zakona o upravnim pristojbama, dakle postojeći zakon je neusklađen sa direktivom EU, uslugama na unutarnjem tržištu u dijelu mogućnosti obavljanja svih postupaka, pa time i plaćanja upravnih pristojbi u svim iznosima elektronički na daljinu. To je između ostalog bio jedan također od razloga zbog kojeg smo išli u ove korekcije. Dakle, Ministarstvo gospodarstva kao jedinstvena kontaktna točka te inicijator svojevrsni ovog usklađenja, projekt e-pristojbe kojeg vodi Ministarstvo uprave također bilo uključeno u cijelu problematiku. Propisuje se plaćanje upravnih pristojbi na propisani račun bez obzira na iznos upravne pristojbe a iznimno se do 100 kuna iste mogu platiti u državnim biljezima. Kako su određene institucije predvidjele plaćanje novih upravnih pristojbi ili nova oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi potrebne su naravno i izmjene važećeg zakona s obzirom da je važeći zakon još iz 1996. godine, a obzirom na broj promjena u međuvremenu naravno sigurno da se zakon donosi kao novi. Što se tiče promjena u odnosu na prvo čitanje, dakle prihvatili smo prijedloge na razini Vlade koji je između ostalog iniciran i od strane pučke pravobraniteljice, a to je da se predmetnim oslobođenjem propiše oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi za nezaposlene osobe koje se javljaju na natječaj za izdavanje svjedodžbi, odnosno diploma kao dokaza o stručnoj spremi i obrazovanju. Također, dorađena je i odredba čanka 12. Konačnog prijedloga zakona na način da se zastara svih javnih davanja uredi na jednak način, te je propisano da se na postupke utvrđivanja zastare prava na naplatu pristojbe kao i postupke utvrđivanja prava na povrat pristojbe primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje Opći porezni postupak. Što se tiče prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu, dakle tu je također jedna potreba za usklađivanjem s direktivama EU. Izmjenama se između ostalog ukida ograničenje bilo kakvog pravnog oblika za pružanje ovih usluga, ukida se ograničenje prema kojima državljani Europske unije mogu osnivati samo podružnicu za porezno savjetništvo, a ne i drugi oblik sjedišta. Omogućuje se uvođenje elektroničkih postupaka za podnošenje zahtjeva i izdavanja odobrenja, odnosno rješenje za obavljanje djelatnosti poreznog savjetništva u Republici Hrvatskoj. Na zahtjev Hrvatske komore poreznih savjetnika uvodi se ograničenje udjela poreznih savjetnika u kapitalu od 51%. To je usuglašeno sa Europskom komisijom, a postoje neke druge izmjene. Ukida se obveza da porezni savjetnik iz EU mora odrediti punomoćnika za primanje pismena. Ukida se obveza dostave izvoda iz registra, dokaza o radnom iskustvu, prebivalištu i potpunoj poslovnoj sposobnosti, te potvrda o nekažnjavanju prilikom podnošenja zahtjeva za dobivanje odobrenja, te drugih vrsta dokaza i potvrda. Cijene usluga poreznih savjetnika se reguliraju tržišnom umjesto fiksnom tarifom. Također došlo je do blagih korekcija u odnosu na prvi prijedlog u okviru prvog čitanja, a isto tako mogu reći da je nastavljena i određena komunikacija na razini možemo reći tako zainteresiranih strana, odnosno javnosti koje pružaju usluge poreznog savjetništva tako da vjerujem da ćemo i u okviru drugog čitanja iz komentara saborskih zastupnika, odnosno klubova čuti određena stajališta na tom polju. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama gospodine ministre. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje. Uvaženi zastupnik Peđa Grbin. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, uvaženi ministre. Zamolit ću vas za jedno pojašnjenje. Dakle, slušao sam pažljivo vašu raspravu. U jednom ste trenutku rekli da je samostalnom Sektoru za otkrivanje poreznih prijevara potrebna profesionalizacija. Ja se nadam da ste se sa tom izjavom malo zaletili, pa vas molim da pojasnite da li to znači da predmetni sektor sada ne radi profesionalno ili nešto drugo. Hvala. Hvala vama gospodine zastupniče. Odgovor ministra Marića. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče na komentaru, odnosno pitanju ako sam i možda nešto krivo rekao, moja isprika ali sigurno se nisam namjeravao kako ste vi rekli zaletiti. Rekao sam dakle potpuna depolitizacija i daljnja profesionalizacija u smislu rada ove službe, odnosno sektora upravo na način kako je i predloženo. izravna ustrojstvena jedinica u okviru Porezne uprave čija će čelna osoba biti ujedno i pomoćnik ravnatelja Porezne uprave. Svi ljudi koji su danas u okviru tog sektora, odnosno službe naravno nastavljaju svoj posao. Po potrebi naravno možemo govoriti i o daljnjem ekipiranju i kadrovskom jačanju. Spomenuo sam također da je odredbom u samom prijedlogu zakona propisano i definirano da svaki zaposlenik kao što su i postojeći, tako i svaki budući mora proći obveznu sigurnosnu provjeru, kategorija kako je već to predviđeno. Dakle, jednostavno ideja, odnosno samog ovog prijedloga zakona a i onoga što će slijediti u smislu uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija je zapravo samo potvrda naše teze od samog početka, dakle nikad nije bilo govora o bilo kakvom ukidanju nego dapače, jačanju te službe, ali naravno i ostalih službi Ministarstva financija. Ja ću opet izdvojiti da koliko god je nama pobudila i u saborskoj raspravi i općenito u općoj javnosti tema o kojoj govorimo sada i nas dva odnosno raspravljamo u okviru replika, ja ne mogu propustiti opet priliku nego reći da je i ova ustrojstvena jedinica između ostalog mora biti jako dobro horizontalno povezana, dakle sa svim ostalim tijelima i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva financija, a naravno onda i vertikalno sa ostalim ustrojstvenim jedinicama ostalih tijela kaznenog progona. I nekakvi recentni slučajevi, a evo i ponavljam još jedanput i ovaj danas su potvrda tome. I moja je uloga odnosno moja zadaća kao ministra financija i svih onih koji su za to odgovorni, a u konačnici Vlade koja je predložila ovaj zakon Hrvatskom saboru da osiguramo uvjete, infrastrukturu i sve ono što je potrebno da bi između ostalog i ova ustrojstvena jedinica efikasno i dobro radila svoj posao. Hvala lijepo. Hvala gospodine ministre na odgovoru. Prelazimo na rasprave u ime klubova. Prvi klub je Klub zastupnika Promijenimo Hrvatsku i SNAGA uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. Budući da ga nema, gubi pravo na raspravu. Drugi klub koji se javio za raspravu je klub MOST-a Nezavisnih lista gospodin Maro Kristić. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Ministre sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Evo ja ću u ime MOST-a Nezavisnih lista dati naš osvrt na ovaj drugi paket od devet poreznih zakona. Prije svega želim pohvaliti ovu raspravu u drugom čitanju koju smo podijelili na više paketa jer na taj način zastupnici mogu biti puno fokusiraniji na temu i na puno kvalitetniji način iznijeti svoje prijedloge. Za početak vezano uz dopune Zakona o Poreznoj upravi pozdravljamo i smatramo dobrim rješenje o diferenciranju novog samostalnog sektora za financijske istrage u odnosu na redovne poslove Porezne uprave. Naime, riječ je o dosadašnjem Samostalnom sektoru za otkrivanje poreznih prijevara, kolokvijalno nazvanom Porezni USKOK koji će u novom ustrojstvu biti premješten u Poreznu upravu. Odredbe kojima je zakon sada dopunjen omogućavaju nastavak rada ovog sektora na isti način uz samostalnog u radu, ovog sektora na isti način uz samostalnog u radu, sve potrebno ovlasti, te uvjetuju i provođenje sigurnosti provjera prvog stupnja za službenike sektora što je već provedeno za postojeće službenike čime se jamči da će i novi službenici podlijegati istom kriteriju. Dakle smatramo da je ovo jedna odlična odredba i da svaki novi službenik mora biti jednako kvalificiran kao i svi oni koji su već tamo. Dakle ova dopuna zakona na tragu je onoga što smo isticali cijelo vrijeme da Porezni USKOK ostane neovisan u radu i da neometano nastavi sa svojim aktivnostima bilo kao tijelo koje samostalno otkriva prijevare, bilo kao tijelo koje obavlja financijsku istragu u suradnji sa tijelima kaznenog progona. Evo i ovaj današnji njihov uspjeh, nazovimo ga tako, je pokazatelj da moramo biti na tragu ovog zakona na ovaj način kako smo i omogućili da oni i dalje ostanu neovisni i obavljaju svoj posao jer na takav način jer to je jedini mogući ispravan način. I u tom smislu zahvaljujem na prihvaćanju i primjedbi i na jednom otvorenom dijalogu koji je doveo do jednog ovakvog rješenja. Također naglašavamo da i u ustrojstvenim aktima dakle budućih uredbi, unutarnjem ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem redu na temeljima koje pruža novi zakon je potrebno propisati odredbe koje jamče kontinuitet rada i postupanja naravno naravno ovog sektora. Nadalje, naglašavam važnost partnerskog odnosa Porezne uprave sa svim poštenim, nazovimo poštenim poreznim obveznicima. Mnogi porezni obvezni se žale na ne postojanje dvosmjerne komunikacije i čekanja na pisani odgovor po pet, šest mjeseci, a ponekad odgovor ni ne stigne. Tada su prepušteni sami sebi u donošenju odluka u određenim dvojbenim situacijama, osobito u poslovanju sa drugim poduzetnicima iz EU, što ih može skupo stajati u slučajevima pogrešaka. Naglašavamo važnost razvoja bolje komunikacije s poreznim obveznicima veću upotrebu suvremenih informacijskih tehnologija i razvoj sustava koji će omogućiti da porezni obveznici dobiju neobvezujuća mišljenja u što kraćem roku koji se broji u danima, a ne u mjesecima, kako bi znači zapravo ispravno postupati. Upute vezane za najčešće porezne prekršaje i edukaciju u tom smislu također bi jako olakšala poduzetnicima poglavito malim koji nemaju sredstva da bi sami financirali ovakve edukacije. Isto tako i u provedbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, formalne pogreške koje rade poduzetnici bi trebalo sankcionirati upozorenjem, a samo one suštinske kao što je recimo namjerno neizdavanje računa trebalo bi kažnjavati visokim prekršajnim kaznama i drugim odgovarajućim mjerama. Stoga predlažemo reguliranje ovih pitanja odgovarajućim pravilnicima i internim aktima Porezne uprave. Također ovim putem želimo zahvaliti i što ste u okviru Zakona o upravnim pristojbama prihvatili ukinuti pristojbu, odnosno to će biti ukinuto odgovarajućom uredbom koju su trebali plaćati članovi posade brodova na kružnim putovanjima koji zbog visoke visine te upravne pristojbe od 140 kuna su se solidarizirali i nisu izlazili na kopno u Hrvatskoj nego su to radili u susjednim destinacijama, poput Crne Gore, poput Italije i naravno svoje novce su tamo ostavljali. Nekakvi izračuni pokazuju da će se ukidanjem ovakvog ovakvog nameta dogoditi to da će otprilike oko 100 milijuna kuna godišnje biti ubrizgano u gospodarstvo RH negdje oko 30 milijuna kuna neizravno u državni proračun kroz različite poreze koje će plaćati naši gospodarstvenici. Evo u tom smislu naša zahvala. Hvala. Hvala lijepo kolegi Kristiću. Mislim da nemamo nijednu repliku. I u ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Peđa Grbin.

Poštovana gospođa potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine ministre. Tijekom jutra raspravljali smo o prvoj grupi zakona koji čine ovu poreznu reformu, konkretno zakoni koji se odnose na poreze na dodanu vrijednost i dobit i naravno da su ti zakoni izazvali daleko veći daleko veći interes javnosti nego što je to ova grupa koja bi se na prvu loptu mogla nazvati nekakvim tehničkim provedbenim zakonima. Međutim, i ovi zakoni su jednako važni za provođenje i funkcioniranje ove porezne reforme. S obzirom da smo o njima već raspravljali u prvom čitanju, da su iznesene brojne primjedbe, također da smo o njima govorili i na odborima, koncentrirat ćemo se na određene greške nelogičnosti koje egzistiraju u tim zakonima koje po našem mišljenju nisu u dovoljnoj mjeri ili uopće ispravljene između dva čitanja, i bacaju dosta loše svjetlo na provedivost ove porezne reforme, a u određenom segmentu i na namjeru samog predlagatelja. Prva primjedba, a nje sam se i dotakao u replici koju sam dao uvaženom gospodinu ministru, odnosi se na pitanje tzv. poreznog USKOK-a odnosno samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara koje, a i danas ministar je to vrlo lijepo spomenuo, i danas je pokazalo se da itekako postoji razlog za postojanje jedne takve službe i za njenu samostalnost. Međutim, mi u Klubu zastupnika SDP-a držimo da mjesto za tu službu nije u sastavu porezne upravo. Zašto? Zato što između ostalog ta služba treba kontrolirati i rad određenih djelatnika porezne uprave, koji naravno proizlazi iz činjenice da se određene porezne prijevare, budimo potpuno iskreni i sebi, mogu događati isključivo i jedino uz suradnju ljudi iz porezne uprave. I nije niti u hrvatskoj praksi nezabilježeno da su upravo ljudi iz porezne uprave bili ti koji su svojim radom i djelovanjem i te kako naštetili poreznom sustavu, omogućili protuzakonito protuzakonito djelovanje. Sjetimo se afere Dubai i određenih poreznih djelatnika koji su, za koje se otkrilo da imaju ogromna sredstva koja sa svojim plaćama nisu mogli ostvariti. U tom kontekstu držimo da je rješenje koje je postojalo i do sada, a to je rješenje da se radi o samostalnom sektoru u sastavu Ministarstva financija podređeno izravno ministru financija bolje rješenje od ovog koje vi predlažete. S time ministre, moramo ukazati da mi iz Kluba zastupnika SDP-a imamo i povjerenje u vas osobno kao ministra jer smatramo da ste upravo vi osoba koja bi trebala biti izravno nadređena takvom tijelu. E sada, u odnosu na prvo čitanje, potrebno je to priznati, postoji određeni napredak u predloženom zakonskom rješenju. U onome što ste vi govorili u uvodnom obrazloženju i u onome što je govoreno nekoliko proteklih dana u javnosti, napredak je daleko veći od onog što piše u samom zakonu. Jer sve ovo što ste vi govorili, primjerice o položaju načelnika te službe itd., čelnika, pardon, kao zamjenika ravnatelja porezne uprave, o tome u tom obliku u zakonu nema riječi. Dapače, način na koji je navedena služba spomenuta u zakonu je vrlo neadekvatan. Ona se javlja samo na jednom mjestu. Poslije se malo razrađuje kada govorimo o pitanju iskaznice kojom se identificiraju službenici ili primjerice sigurnosnih provjera, ali sam ustroj te službe nije spomenut nigdje osim tamo gdje se govori da će poslove iz točke 11. članka 9. stavka 1. Zakona o poreznoj upravi obavljati upravo taj samostalni sektor. Kako će on biti ustrojen itd. nije riješeno i zbog toga ukazujemo da postoji određeni problem oko načina na koji je ta služba definirana u predmetnom zakonu. Drago mi je što ste dodatno pojasnili svoju izjavu oko profesionalizacije, iako ja mislim da nije ono što je potrebno toj službi daljnja profesionalizacija. Ta služba je već sada visoko profesionalizirana. Radi se o osobama koje su prošle izuzetno, izuzetno korisna stručna osposobljavanja i u suradnji s drugim našim prijateljskim i partnerskim zemljama. Ono što je potrebno je prije svega očuvanje njihove samostalnosti. Međutim, tu sad dolazimo do jednog ozbiljnog problema u zakonu tiče se prijelaznih i završnih odredbi članka 32. zakona, kojim bi riješeno pitanje statusa djelatnika porezne uprave. Dakle, riješen je način na koji će se sačuvati status postojećih zaposlenika porezne uprave, međutim, niti jednom riječju ne spominje se status zaposlenika Ministarstva financija koji nisu zaposlenici porezne uprave, a to su naravno upravo oni koji dolaze iz samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara. I nema u ovom zakonu niti jedne riječi kako će biti riješen njihov status i njihov premještaj iz Ministarstva financija u poreznu upravu. I držim da ovo pitanje doista baca određenu sjenu na zakonsko rješenje odnosno ukazuje da predmetno zakonsko rješenje nije do kraja promišljeno i bojimo se da će u praksi stvoriti određene probleme. Ponovit ću stoga još jednom ono što sam rekao. Ministre, ako ste pratili ovu raspravu, vidjet ćete da ipak mi u Klubu zastupnika SDP-a prema vama imamo određenu dozu povjerenja i ovdje se ne radi ni o čemu drugome nego o želji da da jedna služba koja svojim radom i te kako opravdala svoje osnivanje ostane djelovati kao samostalna i nastavi ostvarivati odlične rezultate kakve ona ima do sada. S obzirom da se radi o objedinjenoj raspravi završit ću sa Zakonom o poreznoj upravi, te ću se pokušati osvrnuti na druge zakone, prije svega na Zakon o carinskoj službi, dakle Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi. Ministar je uvodno rekao da se radi o manjoj izmjeni, ali to je nažalost i sad moram reći nažalost, daleko od istine. Poštovana gospodo iz vlasti, dakle gospodo iz MOST-a i HDZ-a. Već od prve konstituirajuće sjednice od prvog dana rada ovog Hrvatskog sabora, ovog devetog saziva Hrvatskog sabora ukazivali smo da od profesionalizacije javne uprave koju ste u predizbornoj kampanji proklamirali neće biti ničega. Prvi dokaz tome bilo je naravno uvođenje državnih tajnika koje nije bilo praćeno ukidanjem već zadržavanjem pomoćnika ministara. Nakon toga vidjeli smo što ste napravili s Uredbom o zapošljavanju u javnim poduzećima gdje ste ukinuli natječaj za za uprave trgovačkih društava od strateškog interesa u vlasništvu Republike Hrvatske. Imali smo priču oko kuma, imali smo priču oko osobe koja je u niti dana napredovala do tajnika ministarstva iako ne zadovoljava zakonom propisane uvjete za to radno mjesto. A zašto sve to spominjem u kontekstu ovog zakona? Pa upravo zato što ste u ovom zakonu ukinuli odredbe koje su propisivale obvezu provođenja javnog natječaja za radna mjesta zamjenika, pomoćnika ravnatelja carinske službe i predstojnika područnih ureda. Dakle, gospodo, od profesionalizacije javne uprave nema ničega, dapače, vi u ovaj zakon uvodite to da će se te osobe, dakle, ponovit ću još jednom: zamjenik ravnatelja, pomoćnik ravnatelja i predstojnik područnog ureda birati na način da ih predlaže ravnatelj, a da ih nakon toga imenuje ministar. Do sada smo imali javni natječaj. Sada imamo direktna, politička imenovanja koja sežu do razine voditelja područnog ureda carinske uprave. Mislim da ovo nije pravi put, a pogotovo ne u službi kao što je carinska služba koja ima određenu negativnu prošlost. Spomenut ću samo jedno prezime, prezime gospodina Barišića. I mi znamo da ovdje moramo postupati s posebnom pažnjom. Sljedeći problematičan zakon iz kojeg ću također izdvojiti samo jednu odredbu i koji pokazuje da se prilikom donošenja odnosno predlaganja ove porezne reforme niste vodili javnim interesom je Opći porezni zakon i to odredba članka 108. stavka 8. Dakle, radi se o zastari. Prije svega moram biti potpuno otvoren i reći da je način na koji je zastara kao takva uređena u ovom Općem poreznom zakonu bolji od dosadašnjeg uređenja. To je svakako iskorak. Nadalje, iskorak je vrlo pozitivan to što su odredbe o zastari koje se primjenjuju u Općem poreznom zakonu primijenjene i na Zakon o doprinosima, na Zakon o upravnim pristojbama, ostaju nam sudske pristojbe, i nakon toga će za sva javna davanja zastara više-manje biti uređena na jednak način na razini Republike Hrvatske što je izuzetno pozitivno. Međutim, stavak 8. članka 108. zakona je malo specifičan. Zašto? Zato što njime predviđate po prvi puta da će se ona osoba koja plati zastarjeli porezni dug naći u situaciji da može od države tražiti da joj vrati taj novac. Da ne bi bilo zabune, s kamatama. Dakle, ponovit ću još jednom. Vi ovim prijedlogom zakona predviđate mogućnost da pojedinac plati porezni dug koji postoji, a da poslije nakon što shvati da je taj dug u zastari, to može tražiti da mu se vrati i ne samo da mu se vrati već da mu država plati kamate za dug koji je on bio u obvezi podmiriti. E sada, prije svega takvo rješenje do sada nije postojalo, a ja ću vam ukazati da postoji nešto što se zove Zakon o obveznim odnosima u kojem imamo isto zastaru. I također imamo situaciju kada dužnik plati potraživanje koje je zastarjelo. Pročitat ću vam točno kako glasi članak 221. Zakona o obveznim odnosima. Ako dužnik ispuni zastarjelu obvezu nema pravo zahtijevati da mu se vrati ono što je dao čak i ako nije znao da je obveza zastarjela. Što to znači? To znači da ako sam ja u nekom građansko-pravnom odnosu s državom, primjerice kupio sam od države nekretninu, i ne platim, i država protiv mene ne vodi postupak i moja obveza padne u zastaru. Ja nakon toga platim. Taj novac ostaje državi. Ali ako sam ja za tu istu nekretninu obvezan platiti porez na promet nekretnina, pa zakasnim platiti, pa platim kada i platim iznos kupoprodajne cijene za tu nekretninu u zastari, imam pravo da mi država taj novac vrati. Bojim se da ovo rješenje nije dobro. Ja neću aludirati da se ovime nekome pogoduje. Mislim da se ovdje o grešci. E sada, kako smo svi mi u dualnoj ulozi kada dođemo pred političku pozornicu pa smo s jedne strane pojedinci i vodimo računa o onome što smo nekad radili. I namjerno gledam kolegu Bošnjakovića jer on dolazi iz iste struke. Kao odvjetnik iz interesa svojih klijenata naravno da ću pozdraviti ovakvu odluku jer će se njome dužnici za koje sam kao odvjetnik radio naći u povoljnijoj poziciji. Ali kao državni dužnosnik, kao netko tko prima plaću iz proračuna Republike Hrvatske ovakvu odredbu ne mogu prihvatiti i molim vas da ju isto kao i onu za carinsku službu izmijenite i kako bih vam to olakšao i za ono što se tiče carinske službe i za ovo što se tiče članka 108. i zastare, podnijeli smo amandman, nadamo se da ćete te amandmane prihvatiti. Ono s čime ću završiti, a ne ostaje mi puno vremena, nije rekao bih ovoliko stručno već je prije svega političko pitanje a odnosi se na Zakon o fiskalizaciji. I tu ću vam postaviti samo jednostavno pitanje i molim vas da mi odgovorite na njega. Zbog čega ukidate pojam malog obveznika fiskalizacije i zbog čega malim poduzetnicima namećete obvezu nabave skupih fiskalnih uređaja. Dakle, postoji razlog zašto su uvedeni mali obveznici fiskalizacije. Iz obrazloženja koje smo dobivali na odboru i iz obrazloženja zakona kažete pojednostavljuje se njihov položaj s osnove PDV-a, načina vođenja knjiga, prag za ulazak u sustav PDV-a se podiže i sve to stoji. Ali činjenica je da su mali obveznici fiskalizacije, oni najmanji, oni poduzetnici koji se na razini Europske unije tretiraju kao mikropoduzetnici i držim da im nametanja ovakve obveze nije dobro. I držim da je ovo velika greška koju smatram da bi Vlada trebala ispraviti. Ukratko, imajući u vidu da svi ovi zakoni predstavljaju jedan paket porezne reforme, da se niti jedan od njih samostalno ne može gledati odvojeno od drugih, i u ovom pogledu Klub zastupnika SDP-a ne može podržati ove zakone i neće glasovati za njih kao niti za druge koji se tiču ove porezne reforme. Hvala vam lijepo. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala kolegi Grbinu. Imamo nekoliko replika na vaše izlaganje. Prva replika uvaženi zastupnik Nikola Grmoja. Poštovana potpredsjednice, evo kolega Grbin, dobro ste primijetili da od onog prvotnog prijedloga da je došlo do nekakvih znatnih poboljšanja znači u razgovorima s ministrom Marićem mi smo osigurali da porezni USKOK ostane samostalno tijelo koje se neće utopiti u poreznoj upravi. Osigurali smo to, izborili se da sektor bude posebno definiran, da opisi poslova budu posebno istaknuti, da službenici imaju potrebne ovlasti, da je uvjet za rad u sektoru sigurnosna provjera prvog stupanja i sve ovo nije bilo u toj prethodnoj, znači prvoj verziji. Sve ostalo se može osigurati dodatnim uredbama. A ono što je dobro, znači sada kada smo osigurali nekakvu neovisnost poreznog USKOK-a unutar porezne uprave, mislim da će čak i biti prednost što je porezni USKOK unutar porezne uprave jer će imati dodatne baze podataka i bit će mu olakšan posao. Sve ovo ostalo što nije navedene u samom zakonu može se uredbama dodatno definirati i mislim da je ovo jedan veliki napredak. A u razgovorima sa zaposlenicima, znači poreznog USKOK-a i oni su sami zadovoljni s ovakvim prijedlogom i smatraju da njihov rad i ovi izvrsni rezultati koje imaju, kojima smo i danas mogli svjedočiti, neće na nikoji način biti ugroženi. Kada spominjete uhljebljivanje i kumove, ja mislim da bi vam bilo bolje da šutite, niti jedan kum MOST-om nije oštetio državni proračun, nije koštao niti jedne kune, znači hrvatske građane, a vaši kumovi, sjetimo se samo vašeg ministra Jakovine koji je tri puta zapošljavao pjevačicu, kumu svoje supruge. Kada spominjete gospodina Barišića onda spomenute vašu šeficu porezne uprave koja je oštetila državu za 9 i pol milijuna kuna. U tome je sudjelovao i bivši ministar Vrdoljak, čak i vaša europarlamentarka Borzan. Znači, kada spominjete gospodina Barišića onda spomenite i vaš slučaj. MOST-ovi kumovi koje volite ovako spomenuti nikoga nisu oštetili… … /Upadica Opačić: Vrijeme./ … …a nisu oštetili što je najbitnije hrvatske građane. Hvala. **Opačić, Milanka (SDP)** Vrijeme. Hvala vam lijepo. Ja vas molim da vodite računa o vremenu. Povredu Poslovnika Gordan Maras. Kolega Grmoja u svom stilu brani neobranjivo. Znači, članak je 32. – 38. Ima ih nekoliko tako da neću pojedinačno navoditi, ali gospodin Grmoja brani neobranjivo i spominjući osobe koje su van konteksta opće cijele priče, i unaprijed prejudicira kako će netko proći na sudu. I šta je napravio? Znači, ja nisam tu ničiji advokat, ali bih volio da sporadično ovako ne okinemo ljude koji su još uvijek na sudu. Kada gospođa bude presuđena onda možete komotno ovo govoriti. … /Upadica Opačić: Kolega Maras./

Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Uvaženi kolega Grmoja. Vi niste pažljivo slušali moje izlaganje. Niste, jer da ste pažljivo slušali moje izlaganje, tada bi primijetili da ja nisam spomenuo MOST-ove kumove nego sam spomenuo kumove. A to što ste se vi istoga časa prepoznali, to više govori o vama nego o meni. E sad što se tiče onih osoba koje ste spomenuli, ako je bilo tko od njih povrijedio zakon on će za to biti sankcioniran i doista to ne služi na čast niti njima niti onoj političkoj stranci iz koje dolaze. Ali mi se s onima koji su iz naših redova se ogriješili o zakon, na neki način obračunamo tako što napravimo ono što možemo. Isključimo ih iz stranke i onemogućimo im daljnje političko djelovanje u okviru SDP-a. Vi to niste činili. Dapače. Ali problem je u tome što se niste niti jednom riječju očitovali o onome o čemu sa ja doista govorio. A ja sam govorio o vrlo ozbiljnom problemu, da od kada je ova koalicija stupila na snagu, a to nije sada u 10. mjesecu nego je to u siječnju ove godine, kontinuirano se vode postupci deprofesionalizacije i uklanjanja javnog natječaja iz političkog i javnog života. Dakle, ponovit ću još jednom. Trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, carinska služba. Sjetimo se samo kod predsjednika Vlade gospodina Petrova koji suprotno zakonu krenuo u zapošljavanje svojeg suradnika. Nakon toga vi mijenjate Statut Hrvatskih voda kako bi zaposlili osobu koja nema uvjete. Vi u ministarstvu zapošljavate na mjestu tajnika osobu koja nema uvjete. I vi se imate obraza dignuti i bilo kome propovijedati. Nemojte, molim vas gospodine Grmoja. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vam lijepo. Završili smo s replikama. Sljedeći klub je Klub HDZ a, uvažena zastupnica Grozdana Perić. Hvala lijepo, gospođo potpredsjednice. Poštovani kolegice i kolege. Evo na kraju ovog radnog dana jedno i novo pozitivno što možemo evo pohvaliti i ministra i cijelu ekipu i cijelu Vladu. Hrvatsko gospodarstvo naime objavljeno je na stranicama Vlade poraslo je u 3. tromjesečju 2,9 posto u odnosu na isto lansko razdoblje što je najbrži rast u posljednjih osam godina. koje je objavljeno od Državnog zavoda za statistiku, što evo ipak uliva nadu da sve promjene koje se čine, a u skladu s tim i sve ove koje su sada u proceduri da će donijeti i te kako očekivani rast gospodarstva i nadalje. Naime, raspravljajući i pripremajući se za ovih devet zakona, ono što je jedinstveno za sve reći, zapravo nadamo se da ćemo s ovim izmjenama pospješiti i pojednostaviti zapravo cijelo zakonodavstvo, ovo administrativno. Da ćemo urediti mnoge odnose kojima ćemo predvidjeti neka porezno-pravna predviđanja i da ćemo uspjeti smanjiti ukupno opterećenje, porezno opterećenje, određene takse koje su evo na ovaj način drugačije regulirane. Kod Zakona o trošarinama, već je spomenuto, veseli da će ipak mali OPG-ovi, zadruge i poljoprivrednici, dakle, imati manju stopu trošarina za one proizvode odnosno odnosno rakije i proizvode koji su kao male destilerije imale pri tome vrlo visoke stope. U ovom slučaju to će biti svega 50 posto te standardne stope i time će se zapravo olakšati njihovo poslovanje i doprinijeti ukupnom gospodarstvu. Isto tako to administrativno pojednostavljenje uključuje i ovo da godišnji obrasci za obračun trošarina će biti zapravo ukinuti, a kada to prevedemo da je to ipak 41 tisuća takvih proizvođača, onda je to sigurno značajno da se pojednostavi cijeli sustav. Kao i to da će carinska uprava umjesto malih vinara zapravo vršiti ove formalnosti kada se otprema vino u druge države članice EU. Kod trošarinskog oporezivanja zapravo dolazi do mijenjanja u odnosu na grijane duhanske proizvode, na e tekućine i neke ove duhanske proizvode. Za motorna vozila nadamo se da će ovo biti zapravo modernizacija sustava oporezivanja, a sve u skladu i s odredbama koje imamo u odnosu na emisiju CO2. Ono što možda nije spomenuto da motorna vozila koja su proizvedena prije više od 30 godina su dobila status evo oldtajmera i nisu predmet oporezivanja. To će se veseliti oni koji se time bave. A ono što je još promjena upravo da su motorna vozila s 9 sjedala, imaju smanjenje za 75 posto, dok ova s 8 za 50 Ministar je spominjao isto u odnosu na prvo čitanje da su povećani postotni iznosi za plaćanje cijenu motornog vozila trošarina koje su iznad 300 tisuća odnosno 300 tisuća i jednu lipu, i to su ovi rasponi od 9 – 30 posto, znači svi vrjedniji automobili koji se oporezivaju dodatno to je značajni pomak, to su luksuzni automobili koji evo na taj način doprinose proračunu. Kod Zakona o carinskoj službi vidi se da su pojedini detalji, zapravo samo je jasnije uređen položaj upravljačkih struktura carinske, uz zadržavanje imenovanja ravnatelja putem javnog natječaja. Kod Zakona o poreznoj upravi vidimo da je tu isto tako u jednom dijelu u članku 16. propisuju se prava i obveze i odgovornosti službenika porezne uprave gdje oni zapravo postaju, u okviru su sustava i propisa o državnim službenicima ako nekim drugim zakonom nije drugačije propisano. Isto tako za te namještenike zapravo provodi se Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike i po propisima o državnim službenicima. Isto tako u članku 25. mijenjan je naziv odnosno funkcija unutarnje revizije gdje se ona odvojila od funkcije funkcije unutarnjeg nadzora što je jako važno s obzirom na Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Ovdje kod samog Zakona o fiskalizaciji vidimo da je evo ovdje je i kritika na račun toga, a propisana je obveza putem uređaja i za porezne obveznike koji su zapravo u sustavu odnosno koji plaćaju paušalni porez porez gdje možemo biti za i protiv takve odredbe, ali evo to je novina. Kod Općeg poreznog zakona ovdje intervencija zaista da se do sada nije bio poznat institut otpisa neznatnog poreznog duga. To je sada 9 kn kojim se vrši otpis takvog duga. Automatizma do sada nije bilo. Isto tako u ovoj intervenciji ovrhe male vrijednosti koji sam uputila zapravo time želimo olakšati jer jedinice lokalne i regionalne samouprave, a naročito lokalne provode postupke temeljem Općeg poreznog zakona. I zaista na ovaj način kada su to do visine od 5 tisuća kuna onda se ta provedba daleko jednostavnije i lakše provodi jer se podnose zapravo nalozi izravno na FINU iako je u samoj provedbi ovrha zaista jedinica lokalne bilo dosta teškoća i evo nastoji se na ovaj način to olakšati i zapravo raščistiti što više bilance koje su prilično zatrpane sa potraživanjima. Isto tako jako je dobro da se ovaj prag vrijednosti propisanih s 200 na 500 tisuća za objavu u dnevnom tisku zapravo time omogućava da se ne stvaraju dodatni troškovi za one dužnike gdje to nije nužno, ali zapravo na ovaj način se to ubrzava i olakšava. Isto tako kada govorimo kod administrativne suradnje u području poreza tu nije bilo nekih posebnih izmjena. Dok kod Zakona o upravnim pristojbama zaista je dobro da je da je u članku 12. zakona zastara svih javnih davanja je zapravo uređena na način kako je to uređeno i kod Općeg poreznog postupka. I jako je dobro da se uvažila ova primjedba Ministarstva znanosti i obrazovanja da se oslobode plaćanja upravnih pristojbi nezaposlene osobe koje se javljaju na natječaj za izdavanje svjedodžbi odnosno diploma kao dokaza o stručnoj spremi i obrazovanju. To je ipak onome tko je nezaposlen i u takvom statusu svaka kuna je značajna i na ovaj način se to olakšava. Kod Zakona o poreznom savjetništvu bilo je dosta intervencija od njihovih komora i sličnog. Evo, ovdje je članak 6. zakona koji je zapravo dopunio da kao porezni savjetnik može biti i stručni specijalist diplomom priznatom u RH. Tako da je isto tako prihvaćena i primjedba kojom se u Zakonu o poreznom savjetništvu, zapravo omogućava da u članku 16. da je produženo razdoblje prilagodbe trgovačkim društvima iz ovog članka sa 6 mjeseci na godinu dana u kojem ta trgovačka društva su dužna uskladiti svoje poslovanje i ispuniti uvjete propisane ovim zakonom. Na ovaj način evo i taj je taj je zahtjev ispunjen. Nadamo se da će upravo sve ove intervencije, a i prijedlozi koji su bili i u paketu sa svim ostalim do sada zaista doprinijeti ovome što na početku sam rekla da je gospodarstvo poraslo odnosno da je BDP porastao za 2,9 posto što se nadam da će onda na ovaj način zapravo još i dalje pozitivno djelovati u ovoj 2017. godini. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vam lijepo. Imamo dvije replike na vaše izlaganje. Prva replika uvažena zastupnica Ljubica Lukačić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Uvažena kolegice Perić rekli ste da će ovom poreznom reformom krenuti ipak sve u nekom pozitivnijem smjeru, dakle da se vide neki pomaci. Ja ću se kratko osvrnuti na jedan od ovih propisa o kojima u ovom trenutku raspravljamo, a to je Zakon o posebnom porezu na motorna vozila. Ja želim reći da će, kada ova porezna reforma stupi na snagu, biti potrebno mijenjati i neke podzakonske akte. Ovim zakonom već prije bilo je utvrđeno da se taj poseban porez ne plaća na vozila koja su posebno prilagođena za osobe s invaliditetom odnosno za prijevoz osoba s invaliditetom. Međutim, pravilnik je ograničio, dakle, osobe s invaliditetom su morale platiti taj porez, a udruge ili nekakve institucije koje su uvozile prilagođeno vozilo, nisu morali taj porez plaćati. Želim ovdje izraziti i zadovoljstvo i posebnu zahvalnost i gospodinu ministru i njegovim suradnicima što su razumjeli problem u kojem smo se našli i što smo se dogovorili da ćemo riješiti taj problem kako bi osobe s invaliditetom kojima je automobil ortopedsko pomagalo bile oslobođene tog poreza. Hvala. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vam lijepo. Želite li odgovor na repliku? Dakle, ja se nadam da će pravilnikom ili uredbom, ne znam čime će se moći to urediti, ali u svakom slučaju je to sigurno pozitivno i nadam se da će se to uvažiti. Hvala. Hvala vama. Imamo još jednu repliku na vaše izlaganje. Zastupnica Bernarda Topolko. **Topolko, Kolegice Perić, vi ste napomenuli da u izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila, da se ukida na vozila starije od 30 godina. Međutim, to je samo djelomično točno. Ukida se temeljem članka 2., ukidaju se oldtajmer vozila. Međutim, u članku 8. 8. se navodi da se obračunava na sva motorna vozila koja su proizvedena prije 30 i više godina, a koja sukladno posebnim propisima nisu razvrstana u kategoriju starijih vozila. Posebni porez plaća se u paušalnom iznosu od 2 tisuće kuna, što smatram da je prilično visoko jer svi znamo da ako nam već zakonodavac omogućava kupnju i prodaju odnosno trgovinu takvim vozilima, da takvo vozilo može koštati 2 tisuće ili 3 tisuće kuna. A onda platiti još dodatno porez na to 2 tisuće kuna je jako puno. Tim više što u pravilu takva vozila koristi najniži sloj

Onda definirati zapravo jasno onda pojam samog oldtajmera, je li, takozvanog. Ako će ono biti određeno godinama onda mislim da bi on tako trebao nedvojbeno i biti definiran jer je tako u prijedlogu i bilo, Hvala vam lijepo. Prelazimo na raspravu u ime kluba HSS-a, gospodin Mladen Madjer. **Madjer, Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, kolege i kolegice, u ime htio bih ukazati na neke nelogičnosti što se tiče Zakona o porezu na cestovna motorna vozila, što će Klub HSS-a sigurno podnijeti i amandman. Htio bih napomenuti da u stavku 3 govori da će se rješenja uručiti pri registraciji što će vjerojatno biti kao naknada za okoliš, što će se doznati u Stanici za tehnički pregled i odmah se mora uplatiti. To piše u stavku 3. Stavak 4 kaže da naplatu obavlja pravna osoba u čijem je sastavu stanica za tehnički pregled. Treba reći da inače stanice za tehnički pregled tehnički pregled obavljaju poslove naplate kao gospodarsku djelatnost. Na svoje usluge obračunavaju 25 posto PDV-a na način da uslugu naplaćuju dvostruko. I to da od pravne osobe naplaćuju uslugu, kao i od građana, i to cijena od 17, a od građana 17 kuna 24 plus PDV. Što želim upozoriti da je navedena cijena je četiri i pol puta skuplja od one cijene koju mogu građani platiti u FINI. Stavak 5 ovog Zakona o porezu na cestovna motorna vozila kaže da u produženju važenje prometne dozvole uvjet je dokaz o uplati tako da vlasnik vozila može predati potvrdu samo o uplati, a koju je izvršio na na najpovoljniji način, znači pri čemu je uplatu mogao izvršiti preko Interneta ili preko FINE gdje nema naknade. naknada za ceste po ovom prijedlogu samo da će biti moguće uplatiti samo u stanici za tehnički pregled. Zato vas ja molim da se promijeni članak 46. stavak 4 da se izmijeni način uplate poreza na cestovna motorna vozila tako da se uplata može riješiti i na drugi način, a ne samo u stanicama za tehnički pregled. Možda je to nekome malo kad se radi o 21 kune i 55 lipa, ali vas ja pitam da na području Hrvatske ima oko milijun i pol vozila puta ova cijena, i sad zamislite koja je to cijena koju zaradi stanica stanica za tehnički pregled, praktički iznos od 30 milijuna kuna. 30 milijuna kuna, dragi kolege i kolegice, mislim da to nije mali iznos i ne znam da li onda tom

ovaj Dom, također i Ministarstvo financija da upozore na ovaj, da pregledaju još malo taj članak o porezu na cestovna vozila kako bi stvarno omogućili našim građanima da plaćaju manju cijenu, a ne da moraju platiti 30 milijuna kuna kojim će se opet obogatiti pojedinci. I zato će Klub HSS-a sigurno podnesti na ovo svoj amandman. Hvala vam lijepa na vašem izlaganju. Nema replika. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Gordan Maras, uvaženi zastupnik. Hvala lijepo, gospođo potpredsjednice. Ja ću se osvrnuti na nekoliko stvari iz nekoliko ovih zakona. Prvo, u Zakonu o trošarinama. Ono što mene posebno veseli da je predlagač ovdje uočio kao što je to bilo naravno i do sada razliku i progresivnost vezano uz luksuz odnosno višak novca. I oni koji žele platiti više da budu i oporezivani više. Što se tiče automobila vidimo da je tu, trošarina kreće od 8 posto, završava na nekih 30 posto. To govorim sve skupa zato da se vidi da u nekim dijelovima koristimo progresivnost u trošarinama odnosno u porezima, a u nekim dijelovima idemo preko fleteksu, odnosno da se odredi jednostrano jedan porezni razred i da svi plaćaju ovisno o tome. Doduše, kod automobila je situacija takva da nažalost ne pratimo baš tržište i da nam jako puno ljudi kupuje automobile van Hrvatske i onda ih uvoze u Hrvatsku. Primjerice u Bosni i Hercegovini, auto koji nešto više koštaju su skoro 25 do 30 posto jeftiniji nego u Hrvatskoj, tako da bi se čak postavilo pitanje da li bi državni proračun imao više koristi da se tu recimo stope smanje u odnosu na one koje su niže. Zašto bi recimo netko išao kupiti automobil gdje nema uopće trošarine ili je trošarina puno niža u odnosu na Republiku Hrvatsku ako kod nas trošarina je 30 posto je primjerice za neki malo skuplji automobil. Druga stvar šta me smeta i to je spomenuo, a vezano je također uz određene doprinose i poreze na cestovna vozila, zbog čega u Hrvatskoj, i to je ozbiljno pitanje i jako bi puno pomoglo građanima i tvrtkama, zbog čega u Hrvatskoj, naravno to se veže i na neke druge zakone, zbog čega mi u Hrvatskoj moramo ići odmah prve godine nakon šta kupimo automobil na tehnički pregled. Znači, tvornica nam daje garanciju 3 godine ne moraš doći ili 30 tisuća kilometara, ali čim kupiš automobil odmah na tehnički pregled, platiti 500, 700 ili tisuću kuna ovisno kakva je cijena, i na taj način de facto opterećujemo građane ne samo s gubitkom vremena, nego i s nepotrebnim gubitkom novca. Naravno, to govorim sve zbog toga što je to povezano i sa cestovnim vozilima, naravno povezano je to i s drugim zakonima i to bi trebalo doći poruka do ministra unutarnjih poslova, da vidi da li je obvezno zbilja kad čovjek kupi novo motorno vozilo odmah otići na tehnički pregled da se vidi da li je ono ispravno. Znači, s te strane jako puno građana ima pritužbe i jako puno građana troši novac koji de facto po mojem mišljenju uopće ne bi trebalo trošiti. Ako smo htjeli rasteretiti građane i tvrtke mogli smo to napraviti na ovaj način. Također vezano uz porezni USKOK moja zabrinutost odnosno sektor koji se seli iz ministarstva u poreznu upravu, koji je napravio zbilja veliki posao u proteklih nekoliko godina od kada je formiran, gdje je bivši ministar Lalovac skupljao iskustva i i od američkih kolega i danas vidimo čak i određena uhićenja, ne samo uhićenja nego i podizanje optužnice za neke slučajeve koji su godinama bili nedodirljivi. Zbog toga što su se kretali u određenim krugovima, bili dobri s političkim elitama, možda financirali njihove kampanje, ali im nitko ništa nije mogao. I sada konačno te stvari dolaze na naplatu. Mada doduše takve osobe još uvijek misle da su iznad svega i nedodirljive i šalju poruke preko javnosti, ismijavaju državu, ali ja sam duboko uvjeren da će država istjerati svoje. Da netko tko je zaradio stotine milijuna eura ne može proći neplaćanjem poreza ili ignoriranjem zakona ili pokušavanjem da se novac, da se njegov trag ne uhvati odnosno da država ne dođe do onoga što bi trebalo. I s te strane imam određenu rezervu. Mislim i poučen iskustvom kako je porezna uprava djelovala do sada, nažalost 2011. godine radilo se o desecima milijardi nenaplaćenih poreza koje su većinom disperzirane po cijeloj Hrvatskoj i načelnici poreznih uprava su bili mali bogovi i oni su de facto odlučivali o tome da li će se na nekoga ovršiti ili neće, da li će se od nekoga naplatiti porez ili neće. Ja mislim da je uloga tog sektora u Ministarstvu financija bila puno jača kada je bio direktno pod ministrom nego sada kada će biti transferiran u poreznu upravu i na taj način ja mislim da se njegova uloga smanjuje odnosno da neće imati toliku, ja bih rekao, i vidljivost, a na neki način i utjecaj kao što je imao do sada. I s te strane ja ću biti i malo suzdržan oko ovog zakona jer mislim da neke stvari koje funkcioniraju dobro ne bi ih trebalo mijenjati, a neke stvari koje su sada promijenjene dovodimo u rizik da u budućnosti funkcioniraju puno lošije nego što su funkcionirale do sada. Tako da za razliku od ostalih zakona koji su po meni puno kontroverzniji i koje ne mogu poduprijeti, ovdje sam malo suzdržaniji jer ovo su neke tehničke stvari, neke su stvari jednostavno korigirane ovisno o vremenu, a neke stvari su nova rješenja za koja ne znam kako će u budućnosti funkcionirati. I s te strane je moja suzdržanost, ali kažem pozorno ćemo pratiti da li porezni USKOK koji je imao svoju i koji ima svoju ulogu i koji će se isplatiti vrlo brzo državi. Samo neka se od ovih famoznih menadžera nogometnih naplati 100 milijuna kuna koje su navodno po optužnici oštetili jedan nogometni klub, a indirektno tako 20 i nešto milijuna kuna državu, neka se to naplati. Ja mislim da se cijela ideja isplatila i da nikom više nikada ne padne na pamet na pamet da se na taj način poigrava s našom državom, s poreznom upravom, a sve skupa i sa svim hrvatskim građanima. Hvala lijepo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Marasu na ovoj raspravi. Sljedeći se za raspravu javio uvaženi kolega Željko Jovanović. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja ću u par rečenica osvrnuti se na ovaj dio paketa. Dio toga već je spomenuo kolega Maras pa neću oduzimati vrijeme. Ali moram reći, ponoviti, da se ovdje zapravo ne radi o nikakvoj velikoj poreznoj reformi. Radi se o paketu polovičnih zakonskih rješenja koji idu na ruke bogatima, kapitalu i bankama. Najveći broj građana Hrvatske, preko 900 tisuća zaposlenih neće ništa osjetiti. Milijun i 200 tisuća umirovljenika neće ništa osjetiti. Uz sve ove zakone trebao je ići odmah Zakon o minimalnoj plaći koji bi osigurao da ona iznosi 50 prosječne plaće. Trebalo je odmah korigirati i plaću umirovljenicima tako da bi one bile iznad 40 posto jer su sada pale ispod 40 posto, ispod socijalnog minimuma. Žalosno je da nije prihvaćen nijedan prijedlog koji je došao iz sektora ugostiteljstva. Ponovit ću da je stopa PDV-a u ugostiteljstvu koja je bila preferencijalna bila zapravo jedini porezni propis koji je doveo sva tri pozitivna efekta makroekonomskom povećanju i neto priljevu proračunu, rastu investicija, povećanju zaposlenosti. Govorilo se danas da ne treba osloboditi reinvestiranu dobit poreza jer da to nije bilo dobro rješenje za sve one koji su to rješenje koristili. To je bilo dobro rješenje. Pred nama je i paket zakona što se tiče lokalne samouprave. Sve je na časnoj i pionirskoj riječi ministra da će se to nadoknaditi. Ja ne vidim kako će se nadoknaditi. Prema tome, puno je upitnika, ali u ovom dijelu popodnevne rasprave najveći upitnik vezan je uz djelovanje poreznog USKOK-a. Dakle, ministar uzima na svoja leđa veliku odgovornost da poremeti izuzetno kvalitetan rad poreznog USKOK-a koji je otkrio porezne prijevare koje su se dogodile u ono vrijeme dok je to trebala kontrolirati porezna uprava. Međutim, porezna uprava to nije kontrolirala, dapače, ona je sudjelovala u poreznim prijevarama što vidimo i po aktualnim optužnicama koje su postale pravovaljane u kojima je jedan od sudionika u poreznim prijevarama i čovjek koji je radio u poreznoj upravi. Osim toga i danas možemo čitati u novinama kako je podignuta još jedna optužnica za jedan veliki pokušaj pljačke koji se dogodio upravo na temelju onog što se i prije radilo, ali nitko iz porezne uprave neću reći to nije vidio nego nije htio vidjeti. Jedan od temelja rada poreznog USKOK-a bila je njegova samostalnost, neovisnost i sloboda od curenja informacija. E pa to je ono čega se ja bojim sada njegovim premiještanjem u poreznu upravu i smatram da je njegova učinkovitost izuzetno dovedena u pitanje. I ne bih se iznenadio da se ostvari najava tih ljudi koji rade sada u poreznom USKOK-u kako je sada bio oformljen, da odu u neke druge institucije gdje će njihov rad biti cijenjen i cjenjeniji između ostalog evo, nadam se da će ministar Orepić ispuniti svoje obećanje, da će preuzeti sve te ljude u sustav policijskog USKOK-a gdje će onda siguran sam biti uspješniji nego što im se sprema u poreznoj upravi. I završit ću s onim što sam rekao i prije nekoliko dana, dakle, ova reforma vraća osmijeh na lice raznoraznim gazdama, kapitalu i bankama, a posebno donatorima i HDZ-a i Kolinde Grabar-Kitarović, raznoraznim nogometnim tajkunima, mafijašima koji su, dok porezni USKOK nije počeo raditi ovako kvalitetno, bespoštedno pljačkali nogometne klubove, igrače i naravno državni proračun.

sektor bivši u Ministarstvu financija prebačen u poreznu upravu, vraćamo se na stanje od prije 2011. godine. Sjetite se afere Dubai kada je voditelj ispostave porezne uprave u središtu Grada Zagreba vozio Porshe, putovao na godišnji sa cijelom familijom u Dubai, po tome se i afera nazvala. I koješta imao i stekao šta nije u skladu s njegovom plaćom. I to godinama. Desetak godina nikome nije bilo sporno. Ljudi su na to odmahivali glavom. Vjerojatno je to bilo čak i fora tamo nekim zaposlenicima, vidi kako naš šef vozi dobar auto, a ima plaću od 8 hiljada ili 9 tisuća kuna, a vozi Porshe, ali nikad nitko nije postavio pitanje. I zbog toga smo došli do ne 11, nego 40 ili 50 milijardi kuna nenaplaćenih poreza gdje su mali bogovi odlučivali o tome tko će platiti porez, a tko neće platiti porez i na taj način omogućili stjecanje velikih novaca onima koji to nisu zaslužili. I zbog toga uloga samostalnog sektora u Ministarstvu financija izdvojenog iz porezne uprave ima puno više smisla nego što ima smisla sada da se vrati u sustav gdje de facto ravnatelj i pročelnici pojedinih županijskih ispostava djeluju kao jedan tim koji će sutra treba kontrolirati jedni druge. Mislim da to tako ne funkcionira, a pokazali smo u povijesti kažem, nažalost, na nekim negativnim primjerima, koliko je devijacija iz takvog prošlog sustava proisteklo. I zato se nadam da je ministar svjestan koliko je ovo rizičan potez i koliko se u biti može desiti da se vratimo na staro, a staro znači neplaćanje poreza, netransparentnost i davanje mita. Zahvaljujem uvaženom kolegi Marasu na replici. Odgovor na repliku uvaženi kolega Željko Jovanović. **Jovanović, Željko (SDP)** Da, kolega Maras, potpuno ste u pravu. Ja se zato i čudim ministru Mariću što je odlučio se na ovaj potez, što ovim potezom na neki način daje još i više za pravo raznoraznim tajkunima i menadžerima koji su opljačkali i Dinamo i igrače i državni proračun koji plaču da se radi o političkim optužnicama, o namještenim suđenjima, a ministar Marić ističe da će ovim potezom prebacivanja poreznog USKOK-a iz Ministarstva financija u poreznu upravu provesti depolitizaciju. Time je uvrijedio ljude koji su mukotrpno radeći 24 sata dnevno našli milijardu kuna onih koji su pokušali opljačkati državni proračun kroz porezne prijevare. Dakle, radili su stručno, neovisno, a on govori o nekakvoj depolitizaciji. Ovo je sada po meni politizacija. Zahvaljujem uvaženom kolegi Željku Jovanoviću na odgovoru na repliku. Ovime smo iscrpili sve replike po ovoj raspravi. Sljedeći se za raspravu javio uvaženi kolega Branimir Bunjac. Nije nazočan. Zahvaljujem. Sljedeći se u ime predlagatelja prijavio ministar financija gospodin Zdravko Marić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potporedsjedniče Hrvatskog sabora. Evo moram ovaj puta konstatirati da mi je jako drago da imamo zastupnica više nego zastupnika, ako dobro brojim. A jednak je broj? Evo drago mi je. Uglavnom, hvala vam lijepo svima. Evo na kraju današnje rasprave po dva bloka. Ujutro, odnosno danas u popodnevnim satima kad smo završili prvi blok porez na dodanu vrijednost i porez na dobit, nisam se javio. Sad ću nastojati to sve skupa objediniti. Mislim da smo imali još jedan vrlo kvalitetan i konstruktivan dan u smislu komentara i rasprava što smo čuli u obliku klubova i pojedinačnih rasprava. Evo sad su zastupnici napustili, ali nema veze ova zadnja tematika koju smo vodili, ja mislim da je, s njom mogu između ostalog baš i početi, a to je upravo još jedanput i pokazatelj i dokaz zapravo da zaista nikad nije bilo niti bilo kakvog govora niti riječi o ukidanju ili miniranju ili bilo što kako se nazivalo, određenih ustrojstvenih jedinica, nego jednostavno govorili smo o organizacijskoj shemi, unapređenju organizacijske sheme, odnosno naravno i po potrebi daljnjem i kadrovskom i inom jačanju službi i to je zadatak i između ostalog naravno i ministra financija da predlaže Vladi, a Vlada Saboru, a u konačnici ponovit ću još jedanput rečenicu koju sam izrekao i prije nekog vremena, a to je da i ovim poreznim izmjenama odnosno paketom porezne reforme ili poreznih propisa koje predlažemo, zapravo je jedan od osnovnih smjerova. I ideja je uz poreznog rasterećenje građana i poduzetnika, isto tako administrativno i proceduralno rasterećenje istih, ali isto tako stvaranje uvjeta za poreznu upravu i sve službe, od carinske službe i ostalih ustrojstvenih jedinica Ministarstva financija da mogu efikasnije i bolje raditi svoj posao i u konačnici isporučivati ono što se od njih očekuje. Vi ste vidim i dobili smo na stol, podnijeli nekoliko amandmana na pojedine prijedloge. dobrih definitivno prijedloga koje ćemo sigurno mi razmotriti. Vlada će se naravno o njima očitovati kad bude glasanje o njima. Već smo u tom poslu skroz s time da bih evo iskoristio ovu priliku, neću uzimati svih predviđenih 30 minuta, ali se moram referirati i na onaj dio rasprave koji smo vodili još također i u jutarnjim satima, a dijelom i ovim popodnevnim satima. Vlada je jučer na sjednici svojoj donijela i usvojila Smjernice za izradu proračuna 2017. i sigurno da je ukalkulirala efekte i porezne reforme, odnosno pretpostavila je da bi se porezna reforma usvojila u Hrvatskom saboru i stupila na snagu s 1.1.2017. I s tim u svezi između ostalog je i rađena projekcija gospodarskog rasta za 2017. godinu. I ja znam da će normalno biti, kao što je bio slučaj i 2016., ja bih rekao dobronamjernih i pozitivnih kritika, ne samo iz političke sfere nego i općenito stručne javnosti o ambicioznosti ili neambicioznosti Vlade. Ja ću opet ponoviti ono što sam govorio 2016. da je uvijek stav Ministarstva financija tako i Vlade proračunskog procesa da idemo sa realnim projekcijama, da idemo sa čak i jednim dijelom konzervativnijim pristupom jer evo 2016. se pokazala kao takva godina. Bolje nešto i manje planirati odnosno predvidjeti nešto konzervativniji pristup odnosno primijeniti nešto konzervativniji pristup, pa u konačnici kada se dogodi bolje ostvarenje naravno da nam svima skupa treba biti bolje i veće zadovoljstvo. Mislim da i današnja objava Državnom zavodu za statistiku za 3. tromjesečje koje pokazuje da smo ostvarili, da je Hrvatska ostvarila najvišu stopu rasta u proteklih osam godina. Dakle, zadnji puta smo imali tu stopu rasta još u 2. tromjesečju 2008. godine i sigurno da i ova porezna reforma, a i sve ono mislim da su većina zastupnika se referirala na to da sigurno da su očekivanja da će Vlada ne samo kroz poreznu reformu nego i u druge vidove olakšavanja, unapređivanja i općenito stvaranja bolje pozitivnije poslovne klime stimulirati ne samo gospodarski rast jedne godine nego i ono što stalno govorimo kao važno, a to je dugoročno održivi gospodarski rast, dizanje potencijalne stope rasta i u konačnici naravno stvaranje radnih mjesta. Jer teme o kojima smo i danas pričali smo, bez obzira ako ih promatramo iz segmenta jednog ili drugog elementa gospodarstva, ali ipak trebamo biti vrlo jasni i otvoreni da ako želimo rješavati, a zaista održivo naravno i demografsku obnovu i naš mirovinski sustav, i zdravstveni sustav, i da ne nabrajam sada dalje, sigurno je jedan od glavnih preduvjeta za to sve skupa i naravno i gospodarski rast i radna mjesta. Jučer je Vlada donijela te smjernice. Neki od zastupnika su se referirali po pitanju ukupnog iznosa. Ja tu moram, neću reći ispravljati, ali ipak pojasniti neke stvari. Dakle, u tim smjernicama predviđen je rast rashodne strane proračuna od nekih 4,7 milijardi kuna. Međutim, treba napomenuti da od tog iznosa nekih 950 milijuna kuna je vezano za europske fondove odnosno pomoći koje ćemo planirati u višem iznosu u odnosu na 2016. Taj iznos sredstava je deficit neutralan. Deficit neutralan iz razloga što je, koliko se povuče toliko se naravno i potroši. Svi bi naravno htjeli da se to povuče i da se potroši u svakom slučaju. Međutim, taj ipak dio treba staviti sa strane u odnosu na tu ukupnu brojku. 3 milijarde 800 milijuna kuna povećanja rashodne strane proračuna koje stvara deficit državnog proračuna. Ali ako smo malo bolje pogledali smjernice onda ćemo vidjeti da jedan dio toga, a to će između ostalog biti tema sigurno naše rasprave i sutra kada budemo govorili u okviru tog četvrtog paketa o proračunima jedinica lokalne i područne samouprave, odnosno Zakonu o porezu na dohodak u okviru trećeg paketa, je za kompenzaciju tih mjera. Dakle, predviđene milijarde, 325 milijuna kuna prema našim izračunima da se iduća godina kompenzira razlika u porezu na dohodak odnosno taj dio i efekt, možemo ga nazvati gubitka proračuna lokalne samouprave. Međutim, nije to samo jedini dio. Dakle, u samim smjernicama i u rashodnoj strani smo kalkulirali neke druge elemente. To nije predmet današnje naše rasprave i ne moramo ulaziti u detalje, ali sigurno da mogu reći i od mirovina, indeksacije mirovina preko nekakvih servisiranja dugova iz prijašnjeg razdoblja odnosno po određenim presudama, uvijek kamate moramo računati itd. Dakle, samo sam htio ovaj puta pojasniti još jedanput da je i ova porezna reforma, sve ovo što raspravljamo u okviru prvog čitanja, drugog čitanja, zapravo sastavni dio uklopljeno u te smjernice, a bit će kao takvo uklopljeno i u proračun za 2017. godinu. I evo još jedanput možda na kraju ovog prvog dana naše rasprave u okviru drugog čitanja moram istaknuti evo i osobno zadovoljstvo cijelog mog tima Ministarstva financija i Vlade naravno, što smo unatoč kratkoći rokova, unatoč objektivnim ograničavajućim čimbenicima, ali zaista stisnuli gas do daske da se sve ovo skupa završi, ali da smo ipak uspjeli ispoštovati proceduru, odnosno i dalje nastojimo ispoštovati proceduru dva čitanja. Upravo smo i to vidjeli, dakle, od prvog do drugog čitanja i kroz vaše rasprave i kroz daljnji da tako kažem analiziranje postojećih prijedloga zakona, vidjeli smo od tehničkih, imamo tehničkih uskladbi do nekih i možda neću reći suštinskih, ali nekih malo važnijih komentara komentara i stvari koje smo uklopili. Evo opet ponavljam i današnji amandmani koje smo dobili na konačne prijedloge za ova prva dva paketa će biti uzeti u obzir i ja vjerujem da će neki od njih i biti usvojeni donosno nadam se da će nam biti prihvatljiv kako bismo u konačnici još i bolje unaprijedili sustav tih 15 zakona i sve skupa na neki način priveli za glasovanje i onda naravno krenuli sa izradom podzakonskih akata i implementacijom s 1.1.2017. Evo ja vam se još jedanput zahvaljujem. Novih osam sati rasprave o poreznom paketu na onih 25, idemo dobrim smjerom. Hvala vam lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem ministru financija gospodinu Zdravku Mariću na ovoj završnoj riječ u ime predlagatelja. Ovime smo iscrpili raspravu po ovih 9 točaka dnevnog reda. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sutra najavljujem objedinjenu raspravu o zakonskim prijedlozima po točkama 12. i 13. dnevnog reda, a to su konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, drugo čitanje, P.Z.BR. 19. i konačni prijedlog Zakona o porezu na dohodak, drugo čitanje, P.Z.BR. 23. Nastavak sjednice je sutra u 9,30 sati. Hvala vam lijepo i ugodno veće želim.